на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове,

Благодаря, госпожо председател. Като имаме предвид времето, което остава до края на настоящата сесия, правя процедурно предложение срокът за предложения на второ четене по току-що приетия на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица да бъде съкратен до вторник включително,

Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за съкращаване на срока за предложения между първо и второ гласуване на приетия на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица. Умолявам

Умолявам народните представители да влязат в пленарната зала! Колеги, върви второ гласуване, нямаме кворум.

госпожа Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика” в Министерството на финансите, госпожа Венетка Тодорова – началник отдел „Фискална интеграция” в Министерството на финансите, господин Божидар Алексов – директор на дирекция „Акцизи” в Агенция „Митници”, госпожа Наташа Петрова – началник отдел „Акцизи” в Агенция „Митници”, и Станислава Йорданова – главен юрисконсулт в Агенция „Митници”. Подлагам на гласуване процедурното предложение за допускане в

10 юни 2010 г.” „Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона. Гласували

предложение от народните представители Делян Добрев, Иван Колев, Менда Стоянова, Диан Червенкондев, Борис Грозданов и Иван Иванов за нов § 1. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 1 със следната редакция: „§ 1. В чл. 4 се създава т. 45: 45: „45. „Място на директна доставка” е мястото на получаване на енергийни продукти от лицензиран складодържател, различно от местонахождението на данъчния склад, изпратени от друга държава членка”.”

чл. 14 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова ал. 3: „(3) За енергийни продукти с кодове по КН 2710 91 и 2710 99 разпоредбите на Глава четвърта се прилагат на територията на страната само от лицата,

Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов § 2 с редакцията по доклада на комисията.

„§ 3. В чл. 20, ал. 2 се създава т. 12б: „12б. получаването на енергийни продукти от лицензиран складодържател при условията на директна доставка”.” Има ли становища, колеги? Няма. Подлагам на гласуване създаването на нов § 3 по предложение на комисията със съдържание съгласно доклада на същата.

Да гласуваме § 6 по номерацията на комисията,

чл. 26 се създава ал. 3: „(3) За прилагане разпоредбите на ал. 1 и 2 лицата, които извършват зареждане на плавателни съдове, използват средства за измерване, отговарящи на изискванията на чл. 103а, ал. 1 и инсталирани на транспортните вместимости, от които се извършва зареждането, като данните от тях се предават по електронен път до Централното митническо управление по ред, начин и формат, определени от директора на Агенция „Митници”.” Има ли становища? Подлагам на гласуване § 7 в редакцията на комисията.

В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 4 думите „по жалбата в 14-дневен срок” се заменят с „в 45-дневен срок от датата на получаването й”. 2. В ал. 7 накрая се добавя „по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона”. 3. Алинея 8 се изменя така: „(8) Когато акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз не могат да бъдат освободени за потребление поради несъответствие с нормативни изисквания или с технически и качествени стандарти на производителя, включително по отношение на потребителските опаковки, поставените върху опаковките бандероли се бракуват по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона.” 4. Алинеи 9, 10 и 11 се отменят. 5. Създава се ал. 12: „(12) Бракуваните бандероли по ал. 7 и 8 се унищожават от митническите органи по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона.”

Параграф 8 – предложение на народния представител Делян

Параграф 6 предложение на народния представител Делян Добрев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 6, който става § 11 със следната редакция: „§ 11. В чл. 33а се правят следните изменения и допълнения: 1.

Ставката по ал. 1 за смазочни масла, които по техническа спецификация съдържат газьол, се прилага, само ако газьолът е маркиран. (5) За целите на прилагане на ал. 4 освободените за потребление акцизни стоки се придружават от документ по образец, определен с правилника за прилагане на закона.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА

Становища? Господин Добрев, заповядайте. Уважаеми колеги, предложението, което сме направили, касае акциза за цигарите и имаме следните мотиви. По договорки с Европейския съюз за 2010 г. акцизът, който е приет, е 64 евро на 1000 къса. Увеличението на 76 евро от министъра на финансите с цел повишаване на приходите се провали. Получи се обратното – имаме драстично по-малко приходи в държавния бюджет и сериозен ръст на контрабандата. С това далновидно решение изравнихме акцизите в България с тези на Румъния и Гърция и моментално превърнахме нашата страна в пазар за контрабандата. Естествено че при такава контрабанда то се отразява и на приходите на бюджета. От актуализацията, която ще дискутираме утре, се вижда, че 680 млн. лв. по-малко са приходите спрямо предвидените за м. Несериозни са и думите, че с увеличените цени на цигарите ще пушим по-малко. Напротив – не само че се пуши, но се пушат некачествени цигари с неясен произход и съдържание. Предлагам да се вслушате в нашето предложение и да го обмислите, защото то има и своите европейски измерения, своята европейска практика. В Унгария беше така – след драстично повишаване на акцизите имаше ръст на контрабандата, след което на шестмесечието бяха променени акцизите и нивата в приходите се върнаха на първоначалните размери. Мисля, че все още сме в режим, в който можем да поправим тази глупост. Предлагам да се промени и вътрешната структура на акциза

тази актуализация винаги сме се борили цените на българските цигари да бъдат по-ниски от цените на вносните. А в момента какво се случва? „Виктори” е 4,60 лв., а „Марлборо” – 5 лв. Всъщност чии интереси защитаваме - на българските производители, на „Булгартабак” или на „Филип Мориц”? Преди години „Булгартабак” внасяше по 1,5 млрд. лв. от акцизи и ДДС. Може би вашата вътрешна мисъл е точно тази – поредната лобистка поправка, да сринем „Булгартабак” и да го продадем за жълти стотинки. Ако приемете нашето предложение, всички ще бъдат доволни. За пушачите цигарите ще бъдат с 1 лв. по-евтини, пазарният дял на „Булгартабак” ще се увеличи, продажбата на контрабандни цигари просто ще се обезсмисли. В края на краищата ще получите в бюджета 250 милиона повече, така че моля, госпожо председател, да ни подкрепите. Благодаря ви. Няма. Други желаещи за изказвания? Заповядайте, госпожо Стоянова. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз категорично не съм съгласна с предложението на госпожа Корнелия Нинова и господин Кирил Добрев, както и с мотивите за това предложение. Смятам да изложа пред вас няколко от моите мотиви да гласувам против това предложение. На първо място, целта, която колегите искат да постигнат, е чрез намаляване ставката на акциза да повишат приходите от акциз. Най-малкото тези две неща са взаимно противоположни, изключващи се, и много странно каква е икономическата логика и конкретната обосновка за подобно предложение. От друга страна, по отношение на приходите от акциз според мен некоректно се тълкува, че през първото петмесечие на 2010 г. имаме рязко снижаване на приходите от акциз спрямо същия период на миналата година. Това не е вярно по простата причина, че цифрите, които колегите използват, за да направят подобен извод, са несъпоставими. Ако направим цифрите на отчета за петте месеца на 2009 г. съпоставими към тези от 2010 г., ще получим ръст в приходите за тези пет месеца в размер на 13%. Тази съпоставимост се постига именно като се вземе предвид направеното възстановяване на акциза през тази година, което миналата година не го е имало, напротив – тогава е влязъл в държавата този акциз за цигарите със стар бандерол, което предишното Народно събрание прие като възможност и задължение. В този аспект според мен първият аргумент изобщо не е състоятелен. В тази връзка се предлага и промяна на съотношението между адвалорния и специфичния акциз. За мен това също е много странно, защото когато гледахме миналата година Закона за акциза, госпожа Корнелия Нинова от тази трибуна подкрепи точно това съотношение, което беше гласувано от нас и което беше предложено от „Булгартабак” точно с цел да се защити българското производство и българският производител. Сега тези аргументи вече не са аргументи на колегите, които миналата година ги подкрепяха, напротив – те се опитват

лобистки или нелобистки текстове. На първо място се изисква време, за да се регистрират новите цени на цигарите, изисква се време да се поръчат, доставят и облепят новите бандероли с новите цени. Всичко това означава, че за целия този период търговците ще отказват изкупуването на цигари със стари цени, очаквайки новите по-ниски цени, а наличните количества в търговската мрежа ще станат непродаваеми. Във връзка с това, че въвеждаме европейското изискване да няма срок, в който старите бандероли да бъдат използвани, тоест до изчерпване на количеството цигари, облепени със стар бандерол, това означава, че много цигари ще останат непродадени, ще бъдат унищожени, защото нормално няма да има възстановяване, и това ще доведе до загуби както на производителите, така и на търговците. Смятам да ви предложа още един аргумент. През 2010 г. Съветът на Европа прие на Европа прие нова директива за изменение на директивата, регламентираща облагането с акциз на тютюневи изделия, като минималните нива по тази директива от 64 евро, за които говорихме, вече са на 90 евро, което означава, че ако приемем предложението на опозицията, догодина отново ще се занимаваме с вдигане акциза на цигарите. Най-накрая искам да кажа, че работната група и комисията, разглеждайки всички тези предложения, поиска становището на производителите и вносителите на цигари. Тези техни становища

Съжалявам, че сте разбрали, че използвам изтъркани изрази и средства, но пазарният дял на „Булгартабак” падна значително след повишаването на акциза. Не знам и какви предложения е правила Корнелия Нинова, с кого ги е съгласувала, но знам, че ако успеем да променим ставката в акцизите – авалорния акциз, то ще успеем да направим българските цигари на цената на контрабандните в момента, тоест обезсмисляме контрабандата. При всички положения ще се постигне ръст в пазарния дял на „Булгартабак” и ще има значително повече приходи. Вие като управляващи признавате, че не можете да се справите с контрабандата.

Корнелия Нинова доскоро беше в най-висшите органи на управата на „Булгартабак”. От пет години от „Атака” говорим за вдигането на акцизите на цигарите – да не се вдигат тези акцизи. Това, което сега вие приказвате, ние сме го казвали много пъти.

– индустрия, която от БСП и предхождащите й съюзници от НДСВ загробиха и докараха до фалит. Сега всичко, което правите, е да заличите, да зачеркнете това и да хвърлите вината за безнадеждното състояние на „Булгартабак” върху сегашните управляващи. Като че ли темата е абсолютно нова, като че ли проблемът за „Булгартабак” съществува от миналата година, а не от всичките тези години, в които БСП и ДПС в голяма степен имаха огромно значение.

тогавашните управляващи ДПС и НДСВ не можаха да се разберат какво да направят с „Булгартабак”. Но тогава в основата на „Булгартабак”, източването му, в управлението му отново стоеше БСП – по-скрито, а ДПС тогава уж се беше загрижило за „Булгартабак”, за неговото бъдеще. В интерес на истината тогава ДПС спря продажбата на „Булгартабак”

Тук неслучайно се вижда, че господин Добрев е толкова голям спец по тютюнопроизводството, по тютюна, по „Булгартабак”. Неслучайно всички знаем защо е така. Естествено, че знаем. Защото е много добре свързан с една от тези дейности, за които той преди малко говореше и предупреждаваше, считаше, че тази дейност може да бъде прекратена. Не, тя не може да бъде прекратена, защото БСП толкова здраво държи каналите на тази дейност, толкова добре ги движи, толкова е наясно с лицата, които които правят контрабандата с цигари в България, че всъщност затова толкова живо се интересува и говори по темата. Това е абсолютно ясно! И какво правите сега в момента?

се опитва да обърка нещата с връщане на акциза на предишната му ставка, което е невъзможно. Явно това не може да стане. Но всичко, което правите, е пропаганда,

Госпожо председател, аз се учудвам на хората, които се опитват да се упражняват върху гърба на нашата партия и лично върху моя гръб.

Това, което ви предлагам, е да спрем контрабандата. Защо не го приемете? Предлагам да спрем контрабандата. Какъв е смисълът да се купуват

Уважаема госпожо председател! Уважаеми господин Шопов, по отношение на квалификациите дали БСП контролира каналите или не няма да говоря, но искам да Ви кажа от къде идват фактите, които използват колегите, по отношение на спада на дела на „Булгартабак”. Това идва от заседанието на Вътрешната комисия, когато шефа на Митниците нееднозначно отбеляза, че ръководството на „Булгартабак” води дружеството към фалит и имаме спад на приходите от акцизите именно от тези стоки. Колегите ползват именно тези неща, когато излагат тезите си. Жалко е, че когато говорим за приходната част, която трябва да се осигури в бюджета – този закон ще го гласуваме утре, жалко е, когато се опитваме да вдигнем приходите. Вижте какво се случи в Унгария, когато бяха свалени акцизите. Да търсим някакви евтини политически закачки от такъв характер е жалко и смешно за тази зала и от тая трибуна. Ако искате на оспорите твърдението, че ще се вдигнат приходите от акцизи, направете го с аргументи, касаещи акцизите, а не евтини политически квалификации, каквито се изливат днес тук. МИХАЙЛОВА: Благодаря. Трета реплика? Няма. Право на дуплика - народният представител Павел Шопов. Евтините политически закачки ги правите вие, от БСП, защото цялата тази теза, която развивате в момента за свалянето на акциза, е точно евтина популистка политическа закачка. Колкото до Кирил Добрев, който е от Гоце Делчев, където се произвежда тютюн,

За да се купят тези прекрасни сгради в центъра на Пловдив и всичко да бъде унищожено. Тук тогава гореше дебат, жесток дебат с вас. Не сега беше закрита най-важната, най-производителната, най модерната и най-добра фабрика в България за производство на цигари. Във вашето управление! И целият град се тресеше и продължава да се тресе, и продължава в Пловдив хиляди хора на нямат работа за това, че вие тогава, въпреки нашите предупреждения, въпреки нашите доводи, въпреки че направихме всички възможно

според които да не се затваря фабриката, да бъде изкупена от общината – опити за спасителни маневри, но вие бяхте безпрекословни И тогава Корнелия Нинова беше тази, която

и да ликвидирате цигарената индустрия във ваша полза. Това ви беше надеждата, но това не стана.

госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, не съм много силен по тютюнопушенето и производството на цигари, но разбирам от икономика и нямаше да взема никакво отношение, ако от тази трибуна говорещият преди мен не произнасяше откровени лъжи. Откровена лъжа е това, че предишното правителство е закрило фабриката в Пловдив. Откровена лъжа е това, че той се е загрижил за това да не бъде закрита. Това, което щеше да се случи преди, в предния мандат, е, че щяха да престанат да съществуват двете фабрики в Пловдив и Стара Загора, ако не бяха приватизирани и не им беше разрешено да продължат лиценза си, което го направи предишното правителство.

Така че, когато се цитира работа на предишен парламент, не бива да се лъже откровено от тази трибуна. И тогава, а и сега И тогава, а и сега тази фабрика работи, само че собствеността вече там е на друг. Аз не зная господин Шопов в ролята на какъв политик се вживява, когато говори тези неща

но във всички случаи, от която и роля да се вживява, е алогично да критикува това, че е дадена възможност да се приватизира, тоест да се смени собствеността на една фабрика – от държавна да стане частна. Благодаря. Благодаря. Ще Ви дам право за реплика, господин Шопов, но преди това искам да направя бележка, че вече поредица от изказвания излизат извън предмета на направените предложения. Ако това продължи, ще отнемам думата на народните представители. Затова Ви моля, позволих си и оставих и следващото изказване, защото наистина темата отиде другаде от това, което е предложението. Моля ви все пак наистина да говорим по направените предложения. Заповядайте за реплика. Този въпрос не може да не иде до там, за да се установи, че проблемите в „Булгартабак” и на тютюнопроизводството не са въпрос на вдигане или качване на акциза, а са въпрос на политики и на престъпни действия в тази индустрия. Колкото до това, че съм казал лъжа, че фабриката била приватизирана, това е така. Всички депутати от Пловдив тук много добре знаят. Всички знаят, това цветущо предприятие на българската цигарена промишленост докъде е стигнало какви жалки стотинки беше продадено по време на вашето управление. Ако някой може да опровергае тоя елементарен, прост факт, нека да заповяда и да каже. Това, че се правят опити приватизираното вече предприятие да произвежда някаква да произвежда някаква продукция, да, това е факт, но това са жалки опити. Нека да съпоставим броя на работниците, които бяха заети преди това в цигарената фабрика в Пловдив с тези, които са заети сега; предишната продукция и обеми със сегашната продукция и обеми. Просто това предприятие беше съсипано абсолютно ясно, целенасочено, приватизирано за жълти стотинки, което е безспорен факт и аз за това говоря. Това е жестоката действителност и вдигането или качването на акциза с нищо няма да помогнат за развитието на цигарената индустрия в България. Това е въпрос на политики, а не на финансови виждания, на финансови концепции за акцизи, за техния по-висок или по-малък размер.

Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, виждате ли защо бях прав, когато казах, че оттук не бива да се говорят неистини. Господин Шопов казваше, че фабриката била затворена и хората отишли на борсата. Фабриката не е била затворена, защото продължи да работи. Господин Шопов казва, че била продадена за жълти стотинки. Кажете ми има ли по прозрачна процедура за продажба на активите на едно търговско дружество от това на фондовата борса? Има ли? Някой може ли да ми каже това ли е продажбата за жълти стотинки? Затова, господин Шопов, не се опитвайте да говорите по всички въпроси – икономически, които разбирате и не разбирате, и не заблуждавайте хората, които не са от Пловдив и не знаят предисторията на тези действия. За изказване - народният представител Сергей Станишев. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Утре ни предстои да разглеждаме на второ четене актуализацията на бюджета за тази година. Както е записано и в мотивите на правителството, основен проблем, който води до актуализацията, е ниската събираемост, особено от акцизи на данък добавена стойност. В актуализирания бюджет е заложено държавата да събере с 2 милиарда по-малко приходи, отколкото е планирала преди шест месеца. Всеки един може да сгреши. Може да сгреши и правителството. То очевидно е било много грешно в прогнозата си и в своята данъчна политика, в това число по отношение на акцизите върху цигарите. Не е лошо да се поправиш, когато виждаш своята собствена грешка, защото във всеки един данък има оптимум. Когато той се сваля – това като правило води до увеличена събираемост. Разбира се, важно е да се уцели мярата. Същото важи и за вдигането на данъците. Очевидно е, че с рязкото неизисквано от Европейския съюз вдигане на акцизите върху цигарите, крайният резултат е засилената контрабанда, която по оценки на независими експерти достига 50 % от търговията с цигари, а също така по-ниската събираемост в бюджета на държавата, който ограничава възможностите на държавата да провежда активна, социална и друга политика и се стига до безумни съкращения и удушаване на цели системи. Предложението на народните представители от Коалиция за България е добронамерено, отговорно. То търси начина да се улучи точния оптимум в данъчната политика по отношение на акциза на цигарите, за да може държавата да събере повече приходи. За да може да се облекчи също така положението на хората, защото в резултат на това намаление цената на цигарите ще падне средно с 1,00 лв. Това има значение за хората, които са консуматори на цигари. Искам да ви обърна внимание, особен акцент в това предложение е подкрепата на родното производство, на българското производство, защото сега вече при тази политика, която проведохте с данъка върху акцизите, няма особена разлика дали ще си купуваш „Виктори” или „Марлборо”. Това убива българския производител, основния държавен производител – „Булгартабак”. Обръщам се към представителите от мнозинството – не политизирайте този дебат, не го партизирайте. Търсете рационалните решения и подкрепете предложението на народните представители от Коалиция за България. Това ще помогне и на правителството да събере повече приходи в хазната. Припомням ви отново случая с Унгария – вдигнаха акцизите върху цигарите необосновано, непоносимо за хората – спаднаха приходите. Поправиха се – намалиха акцизите върху цигарите – постъпленията нараснаха. Мислете рационално! Забравете партийната дисциплина. Не виждам желаещи за реплика към изказването. Има ли други народни представители, желаещи да вземат отношение? Не виждам. Поставям на гласуване предложението на народните представители Корнелия Нинова и Кирил Добрев

„Чл. 39а. При промяна на акцизната ставка по чл. 39 новата акцизна ставка влиза в сила не по-рано от два месеца от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник”.”

Предложение на народния представител Делян Добрев и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 15 със следната редакция: „§ 15. В чл. 48 се правят

Предложението е прието.

2. В ал. 2 се създават т. 19 и 20: „19. договор или друг документ с лицето-получател на енергийни продукти, в случаите на директна доставка; доставка; 20. план на мястото на директна доставка с обозначено местоположение на средствата за измерване на получаваните енергийни продукти.” 3.

или на места на директна доставка, различни от местонахождението на данъчния склад, по ред, определен в правилника за прилагане на закона. (5) Лицата по ал. 4 са длъжни да използват средствата за измерване,

„§ 17. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова ал. 4: „(4) Не се счита за производство на енергийни продукти дейност, при която извън производствено предприятие или данъчен склад се използват енергийни продукти заедно с други енергийни продукти или други материали, при условие че: 1. акцизът върху компонентите е вече заплатен, и

Предложение на народния представител Делян Добрев и група народни представители за нов параграф. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 12 със следната редакция: „§ 18. В чл. 64, ал. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „не по-късно от три месеца преди датата на въвеждане на новия образец на бандерол”.” Няма. Подлагам на гласуване § 18 в редакцията на комисията.

Параграф 8 – предложение на народния представител Делян Добрев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага § 8 да бъде отхвърлен. Има ли изказвания? Няма. Гласуваме предложението на комисията за отхвърляне на § 8. Гласували

да се създаде § 19 със следната редакция: „§ 19. В чл. 67 се правят следните допълнения: 1. В т. 3 накрая се добавя „или до място на директна доставка, посочено от лицензирания складодържател”. 2.

Предложение на народния представител Делян Добрев и група народни представители за нов параграф. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 20 със следната редакция:

предложение на народния представител Делян Добрев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.

се добавя „или до място на директна доставка, посочено от лицензирания складодържател”. 2. В т. 5 след думите „до данъчен склад” се добавя „или до място на директна доставка, посочено от лицензирания складодържател”.”

Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 23 със следната редакция: § 23. В чл. 73б, ал. 3, т. 3 след думите „данъчен склад” се добавя „или място на директна доставка” и се създава изречение второ: „Митническите органи разрешават вдигане на стоките след поставянето им под режим отложено плащане на акциз.”

Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде § 24 със следната редакция: „§ 24. В чл. 74 в текста преди т. 1, след думите „в чийто данъчен склад”

Предложение на народния представител Делян Добрев и група народни представители за нов параграф. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 12 със следната редакция: „§ 12.

и група народни представители за нов параграф. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 26 със следната редакция: „§ 26. В чл. 80, ал. 1 думата „или” се заменя с „и/или”.” Подлагам на гласуване § 26 по редакцията на комисията.

В ал. 1 след думите „моторно гориво” се добавя „или са освободени от облагане с акциз”. 2. Създават се нови ал. 2 и ал. 3: ал. 3: „(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и за всички видове газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49, когато е предназначен за получаване на други енергийни продукти, които се облагат със ставка по-ниска от ставката за моторно гориво или са освободени от облагане с акциз. (3) Разпоредбите на чл. 24, ал. 1, т. 1 и чл. 26, ал. 1 и 2 се прилагат за газьол и енергийни продукти, съдържащи газьол за зареждане на плавателни средства, с изключение на тези за частни развлекателни плавания,

и 3”. 4. Създава се ал. 5: „(5) В случаите по ал. 1, 2 и 3 във всички търговски и първични счетоводни документи задължително се вписва „маркирано гориво за отопление”, съответно „маркирано гориво за плавателни средства”

Предложение на народния представител Делян Добрев и група народни представители за нов параграф. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 12 със следната редакция:

или комбинацията на маркиращите вещества”. 2. Създава се ал. 3: „(3) Забранява се добавянето към енергийни продукти на какъвто и да е маркер или цвят, различни от тези, предвидени в правото на Общността или в националното законодателство.”

предложение на народния представител Делян Добрев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 9, който става § 29,

Подлагам на гласуване § 31 по доклада на комисията.

Предложение на народния представител Делян Добрев и група народни представители за нов параграф. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 12 със следната редакция:

Няма. Гласуваме § 36 по предложението на комисията.

ал. 3: „(3) Наказанието по ал. 1 и 2 не се налага в случаите, когато е сключено споразумение за прекратяване на административно-наказателното производство по реда на чл. 107з.” 2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.”

Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, вземам думата тук, защото след малко отиваме към Преходни и заключителни разпоредби. Госпожо председател, изказването ми е принципно, от гледна точка на нормотворчеството на Народното събрание. Ако погледнем внимателно този законопроект, внесен от Министерския съвет, преди време същият е бил общо от 15 параграфа. Този законопроект е прекроен и допълнен с текстове, някои от които нямат нищо общо с първоначалната идея на първо четена на вносителя – Министерският съвет, с още 35 параграфа 35 параграфа от вносители и комисия. Това означава, че или законопроектът не е трябвало да бъде приеман на първо четене, или не е трябвало да бъдат допускани толкова изменения и допълнения извън темата на вносителя. Тези, които са мислили, че

в този законопроект. Госпожо председател, моля Ви: контролирайте тези действия на комисиите, ако те сами не си създават автоконтрол, защото това е извън правилата за работа на Народното събрание! Реплики? Няма. Има ли други изказвания?

СТОЯНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 13, който става § 37 със следната редакция: „§ 37. В Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

Няма. Гласуваме § 36 по предложението на комисията.

Становища? Няма. Да уважим предложението на комисията и да гласуваме § 38 със съдържанието, което ни предлага.

Да гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на подразделението. Гласували

Да гласуваме преномерирането на § 14 по вносител в § 39 съгласно предложението на комисията.

Предложение на народния представител Делян Добрев и група народни представители за нов параграф. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 19 със следната редакция: „§ 19.

подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде § 41 със следната редакция: „§ 41. (1) Лицата по чл. 26, ал. 3 привеждат дейността си в съответствие с изискванията на този закон в срок до три месеца от влизането му в сила

лицата, които са спазили срока по § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 3 от 19.02.2010 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на закона и писмено уведомяват за това директора на Агенция „Митници” в срок до: 1. три месеца от датата на изготвяне на протокол по чл. 52, ал. 4 от наредбата; 2. 1 септември 2010 г. – за лицата, които използват средства за измерване и контрол, едновременно отчитащи показателите обем, алкохолно съдържание и екстракт, изразен в градус Плато. (3) Лицата по ал. 2 могат да продължат дейността си до влизането в сила на съответния акт акт на директора на Агенция „Митници” или на началника на компетентното митническо учреждение относно промяна на издадения лиценз за управление на данъчен склад или регистрация и/или за съответствие с изискванията на закона, но не по-късно от три месеца от влизането в сила на този закон.” Не. Гласуваме § 41 по предложението на комисията.

Предложение на народния представител Делян Добрев и група народни представители за нов параграф. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 12 със следната редакция:

и чл. 58в, ал. 1, т. 5 не се прилагат за извършени нарушения до влизането в сила на този закон, освен ако деянието съставлява престъпление, при условие че нарушителят сключи споразумение по реда на чл. 107з в

и чл. 58в, ал. 1, т. 5 не се прилагат за извършени нарушения, за които има влязло в сила наказателно постановление до влизането в сила на този закон, освен ако деянието съставлява престъпление, при условие че наложената имуществена санкция е заплатена

Параграф 6 – предложение на народния представител Делян Добрев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.

1.09.2010 г.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 15. Комисията предлага следната редакция на § 15, който става § 44: „§ 44. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.” Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Корнелия Нинова и Кирил Добрев, което не се подкрепя от комисията.

комисията за § 44. Гласували 95 народни представители: за 86, против 1, въздържали се 8. Предложението е прието, а с това и на второ гласуване Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове.

на водещата Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения и на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по бюджет и финанси и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. С доклада на водещата Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения ще ни запознае председателят на комисията народният представител Иван Вълков.

на госпожа Красимира Стоянова – директор дирекция „Правна” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, господин Михаил Захариев – главен секретар на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”, и господин Николай Николов – директор дирекция „Сигурност”

Предложението е прието. Квесторите, поканете гостите. Господин Вълков, имате думата. „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване под № 002-01-44, внесен от Министерския съвет на 27 май 2010 г. На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 24 юни 2010 г., бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване под № 002-01-44, внесен от Министерския съвет на 27 май 2010 г. На заседанието присъстваха: господин Камен Кичев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и господин Тилко Петров – главен директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”. Законопроектът беше представен от господин Камен Кичев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване се въвежда новата правна рамка, установена в правото на Европейския съюз за сигурността в гражданското въздухоплаване. В тази връзка е приет нов Регламент 300/2008 от 11 март 2008 г. относно общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване, с който се отменя Регламент

4333/2008, с които се допълват общите правила. Разписани са и мерките и процедурите, които следва да се прилагат от държавите членки в рамките на Общността. С новите законодателни актове се дават по-големи права и отговорности на националните органи, които отговарят за прилагането на общите базови стандарти по сигурността в гражданското въздухоплаване, залагат се параметри към принципите на финансирането на разходите, свързани с гарантиране на тяхното прилагане. В законопроекта се посочва, че условията и редът за постигане на сигурността в гражданското въздухоплаване се определят чрез мерки и процедури, подробно описани в Националната програма за сигурност в гражданското въздухоплаване. Предвижда се Националната програма за сигурност в гражданското въздухоплаване да се утвърждава от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” след съгласуване със съпредседателите на Съвета за сигурност в гражданското въздухоплаване. В неговия състав влизат представители на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Агенция „Митници” и Държавна агенция „Национална сигурност”. Съветът се ръководи от заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, заместник-министър на отбраната, генералния секретар на Министерството на вътрешните работи и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”, които са съпредседатели на Съвета. Същността и целта на предлаганите изменения и допълнения в Закона за гражданското въздухоплаване, в частта „Сигурност на гражданското въздухоплаване” – Глава Іа, е и да се постигне точно определяне и разделяне на отговорностите между летищния оператор (този, който управлява и експлоатира летището) и органите на Главна дирекция „Гранична полиция” на територията на летището. В тази връзка отговорностите в областта на проверките на пътници, ръчни и регистрирани багажи, проверки на лица, вещи и моторни превозни средства при влизане в зоните за сигурност, проверки на стоки за борда на въздухоплавателните средства и стоки за летището, проверки на товари и поща, проверки на материали, се определят като отговорности на летищните оператори. От друга страна охраната на периметъра, обществените зони се определят като отговорност на органите на реда, тоест органите на Гранична полиция на територията на летището. Със законопроекта се предлага допълнение на чл. 43б, ал. 7, т. 2, а именно – при предоставяне на концесия на обособена част от летище за обработка на товари, багажи и поща, на концесионера да бъде предоставено правото да събира изцяло Мотивите са следните: да изгражда и поддържа летищната инфраструктура – карго перон и други летищни съоръжения, необходими за предоставянето на услугите по паркиране на въздухоплавателните средства; да предоставя услуги по паркиране, като използва изградената от него летищна инфраструктура, съставляваща карго терминал; да получава приходи от такса „паркиране” срещу предоставените услуги по паркиране на въздухоплавателни средства; да възвърне инвестициите, вложени в изграждането и поддържането на летищната инфраструктура. 2. Да се спази принципът за разходоориентираност на летищните такси. Предвиждат се изменения и в разпоредбата на чл. 64б от закона, съгласно които Авиоотряд 28 преминава като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерския съвет. Към настоящия момент Авиоотряд 28 е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Изрично се посочват условията и редът, при спазването на които Авиоотряд 28 може да наема въздухоплавателни средства на мокър лизинг. При изпълнението на полети със специално предназначение и в случаите, когато Авиоотряд 28 извършва полети за нуждите на министерства и ведомства, заплащането се извършва от бюджета на съответните администрации, министерства или ведомства. Законопроектът предвижда изменения и допълнения в административно-наказателните разпоредби, които отразяват препоръките, направени при проведен одит от страна на Евроконтрол в края на 2008 г. В хода на заседанието беше представено становище по законопроекта от Асоциацията на българските авиокомпании. В него те изразяват подкрепата си към предложените изменения и допълнения на Закона за гражданското въздухоплаване и изказват мнение за усъвършенстване на определени текстове от него. След проведената дискусия и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения единодушно с 15 гласа „за” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване,

Уважаема госпожо председател! „На заседанието, проведено на 9 юни 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, внесен от Министерския съвет. В заседанието на комисията взеха участие представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – Камен Кичев – заместник-министър, Тилко Петров – главен директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”. І. Настоящият законопроект има за цел да създаде правна рамка за въвеждане разпоредбите на Регламент

и Решение на Комисията 4333/2008, с които се допълват общите правила. С новите законодателни актове се дават по-големи права и отговорности на националните органи, които отговарят за прилагането на общите базови стандарти по сигурността в гражданското въздухоплаване, залагат се параметри към принципите на финансирането на разходите, свързани с гарантиране на тяхното прилагане. ІІ. С оглед изпълнение на изискванията на правото на Европейския съюз за ефективността при упражняване на контролните функции на компетентния орган в авиационната сигурност съгласно чл. 9 от Регламент (ЕО) № 300/2008, са предвидени изменения и допълнения в Закона за гражданското въздухоплаване в разпоредбите, с които се уреждат отговорностите на летищните оператори на гражданските летища за обществено ползване за постигане на авиационната сигурност. Със законопроекта се въвежда ясно разграничение между дейностите по авиационна сигурност и полицейските функции и съответно органите, които ги осъществяват Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерството на вътрешните работи. В съответствие с изискванията на новата правна рамка в областта на авиационната сигурност се посочва, че условията и редът за постигане на сигурността в гражданското въздухоплаване се определят чрез мерки и процедури, подробно описани в Националната програма която се утвърждава от главния директор на Главна дирекция към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, след съгласуване със съпредседателите на Съвета за сигурност на гражданското въздухоплаване. В законопроекта се предвижда създаването на нови алинеи от 2 до 5 към чл. 16и, регламентиращи състава и дейността на Съвета за сигурност на гражданското въздухоплаване. В тази връзка изменения в разпоредбите сe налагат поради необходимостта от изпълнение на изискванията за ефективност при упражняване на контролните функции на компетентния орган в авиационната сигурност, съгласно Регламент (ЕО) № 300/2008. С измененията в Глава Іа „Гарантиране на сигурността в гражданското въздухоплаване” се цели постигане на разделение на отговорностите между летищния оператор и органите на Главна дирекция „Гранична полиция” на територията на летището. Необходимостта от регламентиране на това разделение се налага от факта, че в досегашното законодателство не са ясно уточнени функциите на институциите, ангажирани със сигурността в гражданското въздухоплаване. Предвидени са изменения и допълнения в административно-наказателните разпоредби, които отразяват препоръките, направени при проведен опит от страна на Евроконтрол в края на 2008 г. В доклада изрично е отбелязана препоръката страната ни да определи санкции за нарушенията и свързаните с тях мерки, които да бъдат ефективни, пропорционални и убедителни в съответствие с приложимото европейско законодателство. ІІІ. В заключение може да се каже, че предложеният Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване коректно предвижда прилагането на Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. относно общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 10 гласа „за” и 2 гласа „въздържали се” на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 002-01-44, внесен от Министерския съвет на 27 май 2010 г.” Благодаря. Благодаря на господин Тошев. Остава да чуем

На свое редовно заседание, проведено на 9 юни 2010 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред обсъди законопроекта. Законопроектът бе представен от господин Камен Кичев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване предвижда да се въведе нова правна рамка, установена в правото на Европейския съюз, за сигурността в гражданското въздухоплаване.

Беше преразгледано съдържанието на Регламент (ЕО) № 2320/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно създаване на общи правила за сигурността на гражданското въздухоплаване и бе потърсено опростяване, хармонизиране и изясняване на съществуващите правила за подобряване подобряване равнищата на сигурност. Във връзка с това бе приет нов Регламент (ЕО) № 300/2008 от 11 март 2008 г. относно общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване, с който се отменя Регламент (ЕО) № 2320/2002. Паралелно с новата законова рамка бяха приети още Регламент (ЕО) № 820/2008 и Решение на Комисията 4333/2008, с които се допълват общите правила и където са разписани подробно мерките и процедурите, които следва да се прилагат от държавите членки в рамките на Общността. С новите законодателни актове се дават по-големи права и отговорности на националните органи, които отговарят за прилагането на общите базови стандарти по сигурността в гражданското въздухоплаване. За да бъдат изпълнени изискванията на правото на Европейския съюз са необходими изменения и допълнения в Закона за гражданското въздухоплаване в частта „Сигурност на гражданското въздухоплаване” и по-специално в разпоредбите, с които се уреждат отговорностите на летищните оператори на гражданските летища за обществено ползване, във връзка с постигане на авиационна сигурност. Законопроектът директно постановява, че общите правила за сигурността в гражданското въздухоплаване се уреждат в Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. относно общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/200. В съответствие с изискванията на новата правна рамка в областта на авиационната сигурност се посочва, че условията и реда за постигане на сигурността в гражданското въздухоплаване се определят чрез мерки и процедури, подробно описани в Националната програма Предвижда се Националната програма за сигурност в гражданското въздухоплаване да се утвърждава от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” след съгласуване със съпредседателите на Съвета за сигурност в гражданското въздухоплаване. законопроекта се определя и състава на Съвета за сигурност в гражданското въздухоплаване. Същността и целта на предлаганите изменения и допълнения в Закона за гражданското въздухоплаване в частта „Сигурност на гражданското въздухоплаване” е да се постигне точно определяне и разпределяне на отговорностите между летищния оператор и органите на Главна дирекция „Гранична полиция” на територията на летището. Предвиждат се изменения, чрез които Авиоотряд 28 преминава като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерския съвет. Към настоящия момент Авиоотряд 28 е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Изрично се посочват условията и реда, при спазването на които Авиоотряд 28 може да наема въздухоплавателни средства на мокър лизинг. При изпълнението на полети със специално предназначение и в случаите, когато Авиоотряд 28 извършва полети за нуждите на министерства и ведомства, заплащането се извършва от бюджета на съответните администрации, министерства или ведомства. Предвидени са изменения и допълнения в административно-наказателните разпоредби, които отразяват препоръките, направени при проведен одит, от страна на Евроконтрол в края на 2008 г. След проведеното обсъждане Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред подкрепи единодушно с 18 гласа „за” приемането на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване № 002-01-44, внесен от Министерския съвет на 27 май 2010 г.” Остана да изслушаме доклада на Комисията по бюджет и финанси. Заповядайте, господин Червенкондев. Благодаря, госпожо председател. „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване № 002-01-44, внесен от Министерския съвет на 27 май 2010 г. На заседание, проведено на 24 юни 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, внесен от Министерския съвет. На заседанието присъстваха представителите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията: господин Камен Кичев - заместник-министър, и Красимира Стоянова - директор на Дирекция „Правна”, и Тилко Петров – главен директор на Гражданска въздухоплавателна администрация. Законопроектът беше представен от господин Камен Кичев, който изтъкна, че с предлаганите изменения се въвежда новата правна рамка, установена в правото на Европейския съюз за сигурността в гражданското въздухоплаване. За да бъдат изпълнени изискванията на правото на Европейския съюз, със законопроекта се предлагат промени в Закона за гражданското въздухоплаване в частта „Сигурност на гражданското въздухоплаване” и по-специално в разпоредбите, с които се уреждат отговорностите на летищните оператори на гражданските летища за обществено ползване. Предлага се и допълнение на чл. 43б, ал. 7, т. 2, а именно – при предоставяне на концесия на обособена част от летище за обработка на товари, багажи и поща, на концесионера да бъде предоставено правото да събира цялата или част от такса „Паркиране” по чл. 120, ал. Мотивите за предложението са да се създадат условия концесионерът да изгражда и поддържа летищната инфраструктура; да предоставя услугите по паркиране, като използва изградената от него летищна инфраструктура, съставляваща карго терминал; да възвърне инвестициите, вложени в изграждането и поддържането на летищната инфраструктура, както и да се спази принципът за разходоориентираност на летищните такси. Предвиждат се и изменения в разпоредбата на чл. 64б от закона, съгласно които Авиоотряд 28 преминава като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерския съвет, като при изпълнението на полети със специално предназначение заплащането им ще се извършва от бюджета на съответните администрации. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: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

госпожо председател, дами и господа народни представители! Госпожо председател, най-напред искам да благодаря на представилите преди мен докладите на комисии, тъй като една голяма част от тях на Copy и Paste представиха четири пъти мотивите на вносителя. Така че, ако е имало народни представители, които не са се запознали с текста, вероятно са разбрали след четири пъти повтаряне на едно и също

Първо, искам да кажа, че категорично подкрепям закона в частта му „сигурност”, независимо че и там могат да се търсят доста въпроси коя функция на коя администрация съответно трябва да бъде. Необходимо е да се спазват и директивите, необходимо е да се сложи началото и оттам нататък, ако е необходима конкретна промяна – да се направи в бъдеще в закона. Аз изцяло недоумявам това, което става с Отряд 28. Включително и в мотивите, и от докладите на колегите не можах да разбера защо Отряд 28 трябва да се мести в Министерския съвет и защо функции на министъра на транспорта не се прехвърлят, след като е в Министерски съвет – на министър-председателя, а се прехвърлят на генералния директор на Отряд 28. Не можах да разбера например точно в криза как така 25% допълнително възнаграждение от основната заплата ще бъдат давани на работещите в Отряд 28 по условия и ред, определени от устройствения правилник на авиоотряда. Доскоро те получаваха 25% за условия на труд, но това е нещо съвсем различно от това, което е предложено като текст. Скоро ще четем

това, което се говори от правителството ли е вярно или това, което се предлага тук, е вярно? Да, аз съм за това да се стимулират тези, които носят приходи в бюджета. Когато правителството ме убеждава, че виждате ли ние ще намалим разходите, аз с всеки един закон да представя нови и нови разходи, мисля, че най-малкото е не популизъм, а неудържане на една сериозна дума от страна на изпълнителната власт. власт. Виждам, че тук е направен някакъв опит да се определи по какъв начин се наемат летателни средства – дали на мокър или на сух лизинг. Тук е казано на мокър лизинг нямаме достатъчно пилоти или възнамеряваме да приемем самолети, за които няма да имат бревети пилотите от Отряд 28 и затова е посочен мокрият лизинг. Текстът, който дава, не отговаря на тежките ситуации, в които може да изпадне отрядът.

от условията да изпълняват обществена поръчка. При определен случай, когато стане някоя авария по време примерно на полет на някой от държавните мъже. по какъв начин те ще имат основание да наемат друг самолет, за да може тази делегация да бъде обслужена? Тъй като в предишното правителство сме имали подобен случай искам да ви кажа, че няма начин без да се извърши нарушение на закона. Ако това се следваше в закона – да се намери възможността при подобни форсмажорни ситуации да се наема по специален ред, то тогава трябваше да бъде записано – по специален ред. Сега излиза, че само им даваме това право, но по общия ред с обществена поръчка. Още нещо, което честно казано доста ме притеснява. Това е, че изведнъж отникъде идва един текст, който касае концесионирането на части от летища една практика, която наистина се надявам, че сегашното правителство ще успее да наложи, тъй като това е населяването на летищата с различни услуги и дейности, които могат да се извършват там. Защо

Аз искам да попитам: ако изгради една рульожка, за да може по-лесно да пристига пред терминала, трябва ли да ползва такса и за рульожката? Все пак това трябва да е вързано с целия финансов план, който се прави за една концесия и да се знае в края на краищата кой какви такси ще събира.

въпрос! Ако вземем предвид летище София, където, надявам се, че ще има най-много желаещи за частично концесиониране – и за ремонти на самолети, и за пощенски услуги, и за каргопревози и т.н., и т.н., то ще настъпи един пълен хаос, според мен. мен. Аз не мога да приема, че целият закон именно в тази част, на която аз се спрях, е нещо, което ще даде сериозен напредък. Напротив, аз мисля, че с отиването на Отряд 28 към Министерския съвет ще се

този отряд ще бъде пряко подчинен на министър-председателя и за всяка една забележка съответно ще се ходи при него и ще се казва: ето, те ми създават проблеми. Така че тази опасност я има и „Не питайте старило, а питайте патило.”, за да Ви каже. В този смисъл практиката в Европа и в света е, че винаги подобни специални звена са към Министерството на отбраната, защото там се използват и летателни средства по специалния режим, които не са по принцип под контрола на ГВА има и възможности за използване на летателни средства, които са на отбраната, за изпълняване на подобни функции. И сега се прави това. Чухме, че често министър-председателят си пътува с вертолети на Министерството на отбраната, включително и Министерството на вътрешните работи. Когато отиде към отбраната, това нещо ще бъде тотално регламентирано и аз мисля, че наистина мястото е в Министерството на отбраната. За второ четене ще направя такова предложение. Благодаря Ви за търпението, госпожо председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За мен беше удоволствие, господин Мутафчиев. (Смях.) Няма. Други желаещи за изказвания? Заповядайте, господин Станислав Иванов. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, тъй като господин Мутафчиев хвърли тук няколко термина, просто искам под формата на изказване да допълня някои от нещата, които бяха споменати, някои от термините, които бяха подхвърлени тук в пространството. Може би никой от вас не знае

въздухоплавателната дейност като цяло. Те са приложени изцяло в нашия закон и подобряват частта „сигурност”. Втората част на закона, на която се спря и преждеговорившия, са промени, които касаят Авиоотряд 28. Този Авиоотряд 28 е специализирано звено, което осъществява специализирани превози. Тези специализирани превози са разписани в закона – кои са те и кой може да се ползва от услугите на специализиран превоз в нашата държава.

Министерския съвет, от председателя на Народното събрание и от Президентството, но в голямата си част от администрацията на Министерския съвет – в смисъл от министрите и министър-председателя, той да бъде на подчинение на министър-председателя, затова като второстепенен разпоредител от Министерството на транспорта се прехвърля като такъв към Министерския съвет. По този начин се създава една по-добра координация и контрол върху дейността, която извършва този авиоотряд.

В случая, в който беше засегнат мокрият лизинг, става въпрос за наемане на въздухоплавателни средства от Авиоотряд 28 с екипаж. Това нещо се прави, защото, както казах, авиоотрядът е създаден с цел да извършва специализирани превози. Тези специализирани превози се извършват от екипажи, които имат специално разрешително. Не искам да изпадам в подробности и да ви губя времето, но ще ви кажа, че за да може едни екипажи, които осъществяват превоз на пътници, да имат право да извършват специализираните превози, ние по този начин, с този закон, им даваме това право, защото екипажът, който наемаме, няма да има право да извършва специализиран превоз. Затова ние казваме, вече има право да наема екипажи с разрешена дейност „превоз на пътници” за собствени нужди на авиоотряда. Затова пише само „мокър лизинг”. Надявам се, че ме разбрахте. Благодаря ви. За концесиите. Става въпрос за отдаване на концесни и на видове дейности, когато не са наети целите летища. е въпрос на дискусия. Както знаете, уважаеми колеги, това ще бъде предмет на преглед при сключване на всеки един концесионен договор. Каква част от възможността за събиране на такси да бъде предоставена на концесионера – дали изцяло, дали частично, по това ще бъдат вземани решения за всеки един вид концесия. Този законопроект

начини за прилагане на европейските мерки за сигурност на летищата и във въздухоплаването. Затова моля, този законопроект да бъде подкрепен. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За първа реплика,

Мисля, че колегите знаеха за какво говорим въобще, но не мога да се съглася и с мотивите Ви за трите проблема, които съществуват. При първия въпрос: какво значи, при минаване към Министерския съвет ще има по-голям контрол. Може да има намеса в работата. Вие виждате какво стана след една пряка намеса на политик, когато каже какво да правят на пилотите. Затова трябва да бъде или към отбраната, или към Министерството на транспорта. Кой ще контролира от Министерския съвет? Някакво упълномощено лице? Коя е дирекцията която ще се занимава? Контролът е на ГД „ГВА”. Административният контрол обаче трябва да е на някой от министрите. Разберете го, това е правилният подход. Министерския съвет, министър-председателя – аз за това ви попитах, защо него не го упълномощите с функциите на министъра на транспорта? Защото не може! Не е негова работа да се занимава И аз ви разбирам, ами защо го местите тогава в Министерския съвет? По втория въпрос – за „мокрия лизинг”, не решавате големия въпрос. При проблем, при авария с един самолет, за това ние искаме два самолета, за да имаме резервата вътре в страната. Защото, няма по какъв начин да стане. Няма как да наемате самолет без обществена поръчка. А това – да се търси „мокър лизинг”, аз искам да Ви попитам: добре ли познавате условията за сигурност и по какъв начин трябва да се вози държавният глава, председателят на Народното събрание? Как ще стане с един екип, който не е проверен. По какъв начин ще гарантирате, че някой няма да застраши държавната власт в България? Не можете! С „мокър лизинг” не можете да го направите. Трябва да промените и условията на охрана. Това също е голям проблем.

Станислав Иванов.) Защо го правите в този закон, господин Иванов? Уважавам Вашето мнение, но когато е чисто и просто така безпринципно за защита на едни безпринципни текстове, ами, не мога да го уважа. Разбирате ли ме? Това е! Втора реплика? Няма. Сега вече имате възможност за дуплика. Благодаря Ви, госпожо председател! Уважаеми господин Мутафчиев, не зная защо изпаднахме дотам да коментираме мерките и начина, по който се осъществява сигурността по време на полет.

Вие ги знаете много добре тези неща. Затова нека да говорим по закона, а не да хвърляме просто едни термини във въздуха, които след това да ги защитаваме и да се опитваме да бъдем актуални. Става въпрос за две неща. Внедряваме европейски регламент за сигурност. Правим го с този закон. Прехвърляме авиоотряда към Министерския съвет и му даваме право за „мокър лизинг”. Това са трите неща, които са основни като промени в закона. Мисля, че преди малко обясних на всички и те бяха защитени. Благодаря ви. Други народни представители, които желаят да вземат отношение по този законопроект? Господин Иванов, тъй като времето напредва, явно ще продължим в следващото пленарно заседание. Две съобщения: Първото е относимо към членовете на Комисията по труда и социалната политика – заседанието на Комисията по труда и социалната политика ще се проведе на 7 юли 2010 г., сряда, от 17,00 ч.

на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, приет от Народното събрание на 23 юни 2010 г. и мотивите към указа. 2. Разни. Уважаеми дами и господа народни представители!

„Уважаема госпожо председател, на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 от